Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Поредна излязла статистика на Европейския съюз, която отново поставя България на едно от челните места – изключително стряскаща, изключително притеснителна: България е на челно място по детска смъртност!

Рискът за всяко дете, родено у нас, да почине още преди да е навършило 5 години, е със 70% по-висок от средния за Европейския съюз. По данни на Евростат от 2020 г. 15,5% са починалите за годината в България на всеки 1000 жители. Всички партии – и парламентарно представени, и извън парламентарно представени, на думи поставят децата като приоритет в своите програми, а на практика мерки и резултати явно нямаме. Същото е и с демографската криза. Предполагам, че си спомняте, че многократно съм викала вицепремиера, отговорен за демографската криза и икономическата политика, какви мерки ще предприеме по тези ужасяващи факти. Отговорите до момента винаги са били: „Ще предприемем мерки.“ В трите държавни бюджета, приети от това Народно събрание, ние от ВОЛЯ предлагахме да се отдели помощ за образовани и пълнолетни родители – по 1000 лв. за първо дете, по 2000 лв. за второ родено дете, и по 3000 лв. за трето родено дете от тези семейства. Сега имаме инициатива за безплатни лекарства за пенсионери над 65 години и за деца до IV клас. Никоя от партиите на този етап не взима отношение, освен ние от ВОЛЯ, а вече над 160 хиляди българи подкрепят тази инициатива. Ако държавата и днес не постави децата и семейството като основен приоритет, нищо друго няма значение. Няма нужда да връщам дебата и страстта, с която защитавахме тук изборния процес. По-важно е, а и винаги ще бъдат най-важното децата на България, защото това е бъдещето ни. Всъщност тази статистика идва, за да ни покаже, че вече е въпрос на национална сигурност наистина да работим за децата, въпреки че те не са избиратели. Какво по-страшно от това да четем европейски доклади за висока детска смъртност в България, за огромен брой деца, растящи в бедност, за липса на профилактика и достъп до лекарства на нормални цени? България се топи, а пари за децата все няма. Налага се спешно да чуем отговорите на следните въпроси: кога ще има реално безплатно детско здравеопазване? Какво се прави за профилактика на детското здраве? Факт е, че вече има деца и на по шест години, които са болни от диабет, от високо кръвно налягане, затлъстяване. Адекватна ли е политиката за здравето на жените и майките? С какво държавата подкрепя младите семейства, за да имат повече от едно дете? Това е важният дебат, който днес вече сме закъснели да проведем, но е изключително важен, и най-вече – този дебат да не остане само на думи, а от него да има бързи действия и конкретни резултати. Ето защо от ВОЛЯ настояваме за изслушване на ресорния вицепремиер по демографската политика, както и на здравния министър. Наред с това смятаме за нужно министърът на здравеопазването да информира парламента за готовността на институциите за посрещане на евентуална вълна от COVID-19. Помните, че от тази трибуна още през месец февруари поставих този въпрос. Тогава не срещнах разбиране от по-голяма част от Вас, но впоследствие видяхме, че всъщност темата е изключително актуална и тя въобще не е отминала, а напротив трябва да поговорим за това в каква готовност са и училища, и как ще премине учебната година, ако има наистина нови сътресения. Както и тогава казах: по-добре подготвени, отколкото впоследствие да се взимат някакви спешни прибързани мерки. Видяхме също, че няма и взаимопомощ в рамките на Европейския съюз – всяка държава се наложи да се справя сама, затова смятам, че наистина е наложително да чуем какъв е планът. Но нека се върнем към основното – тази тряскаща статистика за България. България е на челно място по детска смъртност, колеги! Мисля, че всички в тази зала, които сме се заклели да служим на интереса на народа си, си даваме сметка, че по-страшно от това може би няма, здравето, и бъдещето на България, на цялата ни нация зависи от това какво ще бъде здравното състояние на децата ни. Искаме да проведем разискване по чл. 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с питане по чл. 98, което ние от ВОЛЯ ще депозираме още днес към ресорния вицепремиер по икономическа и демографска политика, както и питане към здравния министър. За провеждането на разискванията по питането обаче знаете, че имаме нужда от 48 народни представители, които да припознаят децата като национален приоритет. За да задължим и вицепремиера, и министъра на здравеопазването да направят анализ какви са причините България да е на първо място по детска смъртност, за да задължим и вицепремиера, и министъра на здравеопазването да предприемат спешни мерки, да информират Народното събрание и да кажат какви са тези спешни мерки, наистина са нужни тези 48 подписа. Защото не можем да оставим това просто като констатация. Наистина ужасяващ, пагубен, катастрофален факт е за държавата ни! Вярвам, че в тази зала има 48 народни представители, които, след като внесем питането, ще допълнят нашите 12 подписа и ще проведем този дебат, който е наистина важен за бъдещето на държавата ни.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

внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 24 септември 2020 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Пламен Христов, който в своето изложение че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от превенция на здравето на децата до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия. Мотивите, предизвикали необходимостта от законова промяна, са вредите, които продуктите, наподобяващи тютюневи изделия с неясен произход и неясна субстанция, могат да нанесат върху подрастващите. Този тип продукти стимулират децата да ги използват в неумерени количества, като ги консумират продължително време без прекъсване, а това засилва вредата върху живота и здравето им, както и пораждат нагласи, че пушенето е безвреден и приятен навик. Вносителят поясни, че към регламентираната вече забрана в Закона за закрила на детето за продажба на деца на алкохолни напитки и тютюневи и свързаните с тях изделия се добавя и забраната за употреба от деца на този тип продукти, като изрично се добавя и „изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“. По отношение на контрола и налагането на административни наказания във връзка с новорегламентираната забрана Законопроектът препраща към Закона за административните нарушения и наказания, където ясно са посочени санкциите за непълнолетни и малолетни. Вносителят изрично подчерта, че целта е не да бъде санкционирано детето, а неблагоразумните родители, знаейки, че е предвидена санкция, която те могат да понесат заради децата си. В края на изложението си господин Христов поясни, че се предлага в Допълнителните разпоредби легално определение на „изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“, тъй като е с различно съдържание от определението „тютюневи и и свързаните с тях изделия“ в Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. По Законопроекта са постъпили становища от Министерството на икономиката, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа на децата, Коалицията за живот без тютюнев дим и Сдружението „България без дим“. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя изцяло Законопроекта, а Министерството на икономиката посочва забележки, свързани с предложеното легално определение в Допълнителните разпоредби, като се позовава на съществуващото вече такова в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия“. тютюневите и свързаните с тях изделия“. Коалиция за живот без тютюнев дим и Сдружение „България без дим“ – подкрепят изцяло разширяване на обхвата на забраната с включване на употребата на тютюневи и свързаните с тях изделия, но подчертава, че трябва да се предприемат необходимите законодателни мерки за осъществяването на адекватен и ефективен контрол, като в него се включат освен органите на Министерството на вътрешните работи и тези на дирекциите „Социално подпомагане“, кметовете, регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции. Националната мрежа на децата изразяват становище, че предложените изменения и допълнения, с добавянето на забрани и санкции, не защитават и опазват децата от тютюнопушене чрез правилните способи, а именно превенция и образователни методи. В хода на дискусията участие взеха народните представители Весела Лечева, Георги Динев, Боряна Георгиева и Славчо Атанасов. Народните представители Славчо Атанасов и Георги Динев изразиха пълна подкрепа на Законопроекта на първо гласуване, като подчертаха, че между първо и второ гласуване ще се внесат предложения за прецизиране на текстове. Господин Динев поясни, че в този срок ще бъде обсъден и казусът с необходимостта от нотификация на Законопроекта. Госпожа Боряна Георгиева като изрази становище на пълна подкрепа на Законопроекта, обърна внимание на народните представители, че са длъжни да направят всичко необходимо, за да повлияят върху ограничението на потреблението на тютюна и нетютюневите изделия за пушене заради здравето на подрастващото поколение, а госпожа Весела Лечева поясни, че подкрепя принципно мотивите, свързани със загриженост по отношение на здравето на децата, но няма да участва в това гласуване, тъй като смята, че е необходимо допълнително становище, което да посочи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

Законодателната инициатива на партия „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ е насочена към превенция на здравето на деца до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение за употреба, продажба и предлагане на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия. Господин Атанасов принципно представи нашия законопроект. Аз ще си позволя малко да вляза в детайли и да Ви припомня кои закони и нормативни уредби в момента регламентират точно тази тема, върху която ние сме се концентрирали в нашия законопроект. Действащите текстове в Закона в момента са в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, като чл. 30, ал. 2, т. 3: „забранява се предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия на и от лица под 18 години.“ Тук ще насоча вниманието Ви по-специално към изделията за пушене, различни от тютюневите изделия, като определението за тях е, че: „те са изделия на базата растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и които може да бъдат консумирани, обърнете внимание, чрез процеса на горене“. Закона за закрила на детето се забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързаните с тях изделия на деца и той отново препраща към Закона за тютюневите изделия. От цитираното дотук става ясно, уважаеми дами и господа, че общото схващане и сред хората, с които се срещнахме, за да бъдем подтикнати да създадем този законопроект и да Ви го предложим за гласуване беше, че в обществото витае едно такова схващане, че към момента всички видове устройства – електронни цигари, ако можем така условно да ги наречем, са забранени за деца. След това, което Ви цитирах обаче, можем да направим извода, че според българското законодателство на деца е забранено да се продават и предлагат тютюневи и нетютюневи изделия, които не съдържат никотин, и такива, на които принципът им на работа е чрез процеса на горене. Какво се оказва? Изделията, които не са тютюневи например, тези, които са с течности, ароматизирани, плодови и така нататък, те не са тютюневи, тоест те не попадат под ударите на Закона, защото не съдържат никотин и се консумират не чрез процеса на горене. Тези устройства работят чрез процес на нагряване, чрез процес на изпаряване или кой знае какъв друг процес ще измисли научно-техническият прогрес в бъдеще, това дава една вратичка в Закона, от която се възползват недобросъвестни търговци и производители в България. Накратко нашето предложение от „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ е да бъдат забранени и употребата на такъв тип устройства, на всички вещества и субстанции, които могат да бъдат консумирани чрез какъвто и да е процес на консумация. Въвеждаме забрана за употреба от деца, нещо на което до момента е забранена продажбата и предлагането, не е забранена употребата. Защо забраняваме употребата? Логично е всички да си зададем въпроса и това беше основното, около което се въртяха нашите дискусии с многото и неправителствени организации. Защото, когато е забранена продажбата и предлагането, всички знаем, че нашите деца са най-изкушени от такъв тип продукти в дворовете на училищата там не се продават, не се предлагат, но ако едно дете се е сдобило с тях извън двора на училището не е забранено да го ползва и директорите не могат да вземат никакви мерки по този въпрос.

каква е законовата регулация за всички, които желаят да предлагат на българския пазар, да внесат или да произвеждат такъв тип продукти. Законът урежда такива изделия в чл. 43к, че производителите, вносителите представят, забележете, в Министерството на икономиката, списък на всички съставки и техните количества на такива изделия, декларация, че изделието за пушене не съдържа растение или вещества, които могат да бъдат класифицирани като наркотични и следващият документ, който представят – дата за предоставяне на информацията по т. 1. Министерството на икономиката е единственото министерство, което регистрира, допуска до пазара такъв тип продукти и съответно Контролът предвижда да бъде създаден един такъв регистър от Министерството на икономиката, който да поддържа всички такъв тип регистрирани продукти. Да си призная честно, без да имам претенции за изчерпателност, аз не успях да открия такъв поддържан регистър. Това, което е притеснително като факт, като последствие от това, че е ангажирано Министерството на икономиката – Министерството на икономиката няма орган от типа на РЗИ или, ако щете, дори и от Агенцията за храните, който да може да регулира и да контролира продажбата на тези продукти. От друга страна, не му е заложено в генезиса на това министерство да изследва дали тези продукти, когато ще се предлагат на българския пазар, са безвредни. Така че изтъквайки всичко така в един малко по-свободен стил, аз искрено се надявам Вие всички да подкрепите нашата законодателна инициатива. Благодаря на всички колеги в Комисията, които я подкрепиха безпрекословно. Благодаря и на колегите от БСП, които съм сигурен, че много искаха да я подкрепят. Благодаря Ви.

Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето с № 054-01-77,

Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Ще Ви запозная със съобщенията

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля срокът между първо и второ гласуване да бъде две седмици.

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на три въпроса от народните представители Емил Тончев; и Георги Михайлов (два въпроса) и на едно питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на седем въпроса от народните представители Кристина Сидорова; Иван Валентинов Иванов; Кристиан Вигенин; Смиляна Нитова; Атанас Ташков; Михаил Христов; и Иван Ченчев и Румен Георгиев и на едно питане от народните представители Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на три въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева (два въпроса); и Валентина Найденова. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на четири въпроса от народните представители Кристиан Вигенин; Антон Кутев, Стоян Мирчев и Явор Божанков; Красимир Богданов; и Теодора Халачева. На основание чл. 96, ал. 3 и чл.

шест въпроса от народните представители Красимир Янков (два въпроса); Лало Кирилов (два въпроса); Николай Иванов (два въпроса); - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Ирена Анастасова; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова; и Жельо Бойчев; - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин; - министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Джейхан Ибрямов; - министърът на финансите Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Крум Зарков; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов, Красимир Янков, Валери Жаблянов, Николай Иванов, Димитър Стоянов и Георги Андреев. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Георги Търновалийски към министъра на финансите Кирил Ананиев; - един въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Следващо редовно пленарно заседание – 9 октомври 2020 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.